Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.Na osnovu službene osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 107 narodnih poslanika, s tim što je to podatak od, verovatno, pola sata pre ovoga. Radi utvrđivanja tačnog broja prisutnih u sali, molim poslanika da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke

sali.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da postoje uslovi za rad.Pošto ću podsetiti, kao što vi znate, ali zbog javnosti, da je potrebno da najmanje 84 narodna poslanika prisustvuje, a mi sada trenutno imamo 187.Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o prvoj tački dnevnog reda o Predlogu zakona o ministarstvima.Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici Jelena Žarić Kovačević, Šaip Kamberi, Enis Imamović i Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić, Arđend Bajrami i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje predstavnika predlagača o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri i Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.Primili Bajrami.Primili ste mišljenje predstavnika predlagača o podnetim amandmanima i izveštaje odbora.Da li neko želi reč? **Đorđe Milićević** Zahvaljujem, gospodine predsedniče.Ja ne znam, ovaj poslanički klub pošto predsedavajuća i uz pomoć sekretara je morala da mi objasni naziv poslaničkog kluba koji je podneo ove amandmane, ali prosto smatrao sam da će prisustvovati današnjoj sednici što ne menja situaciju.Ja ću govoriti o ovim amandmanima, jer osećam potrebu da kažem nešto.Dakle, konkretno kada je reč o amandmanu koji je podnet na član 2. Predloga zakona kojim se traži da Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu se zove Ministarstvo za državnu upravu, lokalnu i manjinsku samoupravu.Šta su to manjinske samouprave? To je veliko pitanje. Dakle, traži se da manjinska samouprava bude regulisana Zakonima o nacionalnim savetima nacionalnih manjina uvrsti u naziv ovog Ministarstva.Istina je da je do sada ministarstvo vodilo, kako, to je zakonom definisano. Ja sam to vrlo precizno izvukao iz zakona, registri nacionalnih saveta, posebne biračke spiskove za izbor nacionalnih saveta nacionalnih manjina, ali se sada formira posebno ministarstvo u čiju nadležnost prelaze sva pitanja vezana za položaj i prava nacionalnih manjina, a to je Ministarstvo za ljudska, manjinska prava i društveni dijalog. Tako da, nije potrebno niti ima smisla menjati naziv ovog ministarstva, obzirom da imamo novoformirano ministarstvo o kojem smo već govorili tokom rasprave o ministarstvima i ja se u potpunosti slažem sa predstavnikom predlagača da ovaj amandman treba odbiti.Sa druge strane, treba istaći da Srbija takođe shodno svojim zakonima spada u proces i spada u red država, zapravo sa najvećim obimom i sadržajem zaštite manjinskih prava i to ne samo u regionu, već kada je reč u Evropi.Manjine u Srbiji, po zakonu, imaju pravo na obrazovanje na svom jeziku o trošku države, na svoje nacionalne savete koji brinu o kulturnom identitetu manjina, a čije su nadležnosti uređene Zakonom o nacionalnim savetima, nacionalnih manjina. Ovi saveti se biraju neposredno, što takođe organizuje i finansira država. Manjine imaju pravo na službenu upotrebu svog jezika, u ostvarivanju svojih prava pri državnim organima, a u svim sredinama gde živi više od 15% pripadnika nacionalnih manjina, manjinski jezik je u ravnopravnoj upotrebi.Zatim, u izbornim procesima zakonom je obezbeđeno učešće stranaka nacionalnih manjina i na lokalnim i na parlamentarnim izborima zahvaljujući kome ste, i poštene kolege koje su podnele ovaj amandman, učestvovale i iz manjinskih partija danas narodni poslanici.Pri za nacionalne manjine ne postoji taj prag koji postoji za nas političke stranke od nekada pet, sada tri posto, prirodni prag, odnosno dovoljno je da osvojite onoliko mandata koliko vredi jedan mandat.Za nas ostale to pravilo ne važi. To je, kako bih rekao, pozitivna diskriminacija. Ja ne bih nazvao „diskriminacijom“, naprotiv, to je privilegija nacionalnih manjina u Srbiji.Šta bi više trebalo obezbediti, postavlja se pitanje? Manjine imaju obrazovanje na svom jeziku od predškolskog do univerzitetskog, uprkos tome neke manjine i dalje nisu zadovoljne.Takođe, podnosilac ovog amandmana govori o tome da se novoformirano Ministarstvo za brigu o selu spoji sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiji. Mi smo govorili koliki je značaj formiranja ova dva ministarstva i smatram da ovaj amandman ne treba prihvatiti, jer upravo ovim Predlogom zakona se želi dati akcenat i na demografiju, porodicu, na brigu o selu. To su dva odvojena društvena pitanja i nemaju nikakve logike i nikakve veze za objedinjavanje.Naprotiv, ova Vlada želi da potpuno ojača strateške mere za borbu protiv „bele kuge“ i to je prepoznato i tokom formiranja prethodne Vlade Republike Srbije.Populaciona politika, briga o porodici moraju obuhvatiti i seoske i gradske porodice, zaposlene majke, majke koje se bave poljoprivredom. Stimulativne mere populacione politike takođe moraju obuhvatiti sve. „Bela kuga je problem i gradskih, kao što sam rekao, i seoskih sredina i strategija podsticanja rađanja koja je je usvojena i koju je usvojila prethodna Vlada sadrži brojne populacione mere i obuhvata različite oblasti u kojima se mora stimulisati politika rađanja, promovisati vrednosti i značaj porodice za zdravo društvo i predvideti ekonomske mere podrške porodici i mladim bračnim parovima. Osim toga, podrška rađanja se odnosi i na gradske i na seoske sredine. S druge strane, pitanje srpskog sela već decenijama zaslužuje posebnu pažnju i o tome smo govorili tokom rasprave o Zakonu o ministarstvima.Kada već govorim o amandmanu koji je podnet na član 2. želim da iznesem nekoliko konstatacija. Kada smo kod Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koliko je meni poznato, a tu su kolege koje dolaze iz tih sredina, od 2016. godine do 2020. godine predsednici opštine Sjenica i predsednici opštine Tutin su upravo bili predstavnici nacionalnih manjina. Ispravite me ako grešim. Sad, postavlja se pitanje, da li su ove dve opštine bile u nekakvom ne privilegovanom položaju naspram drugih lokalnih samouprava u Srbiji?Ja ću samo neke podatke da vam iznesem koji govore u prilog konstataciji da nije tako. Konkretno, Sjenica 2019. godine od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu dobija

12,5 miliona dinara za projekat izgradnje upravne zgrade opštine Tutin, a 2020. godine 14 miliona za projekat izgradnje upravne zgrade.Nakon izbora 2020. godine u opštini Tutin predsednik opštine je

Sve zavisi sa aspekta kakve političke pozicije govorite, da li ste vlast ili ste opozicija. Nemojte da mi kažete da vam nije stalo do vlasti.Ne vlasti.Ne znam gde je kolega Krsto Janjušević, nadam se da je u sali ili će nam se pridružiti, ili kolega Muamer Zukorlić, pa ako ja nisam u pravu, neka oni u nastavku sednice kažu da je drugačije. Navešću primer Sjenice i načina na koji upravo oni koji danas podnose ovaj amandman su želeli da preuzmu lokalnu vlast mimo volje građana. Ja to ne mogu drugačije nazvati osim političkom trgovinom.Sa druge strane, kaže albanski predstavnici razgovaraju sa predsednikom Republike, što je potpuno normalno, prirodno i logično. Kao ozbiljan, odgovoran državnik, predsednik Republike razgovara sa predstavnicima albanske nacionalne manjine. Albanski predstavnici insistiraju da budu integrisani u državne organe i da budu integrisani u naš sistem. Predsednik, opet kažem, kao ozbiljan i odgovoran državnik, pozitivno se izjasni o tome i kaže da nema problema, da će razmisliti, a onda već sutradan

je u ovoj lokalnoj samoupravi živelo 65% Srba. Četiri albanske stranke

država ne treba da se meša u stranačke koalicije u višenacionalnim sredinama, kako bi se izbegle tenzije, već da se angažuje na rešavanju njihovih problema. Pa, ja ne vidim ni jedan način da se predsednik države, država i Vlada mešaju u ova pitanja, već vidim da se oni sami mešaju i da pokušavaju da kroz političku trgovinu pošto-poto dođu do vlasti u određenim lokalnim samoupravama.Još jednom kažem, mislim da je predstavnik predlagača u potpunosti u pravu kada kaže da ovaj amandman ne treba prihvatiti. Zahvaljujem. Zahvaljujem.U međuvremenu je stigao predlagač Enis Imamović. Hvala, predsedniče.Tačno je, u međuvremenu sam stigao i za trenutak sam se zapitao koja tačka dnevnog reda je trenutno aktuelna, s obzirom da je prethodni govornik govorio o svemu, osim o amandmanu na član 2. koji smo mi podneli.Čuo sam da se na početku pozvao na taj amandman, a potom je pričao o svemu i svačemu i žao mi je što ste vi, kao predsedavajući, dozvolili da se na ovakav način skrene sa teme dnevnog reda.Amandman koji smo mi podneli na član 2, između ostalog, predlaže da se Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu ostavi nadležnost nad vođenjem registra nacionalnih veća, kao i vođenja posebnog biračkog spiska za izbore nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Stoga smo, u skladu sa tim, predložili da se ovo ministarstvo zove ministarstvo za državnu upravu, lokalnu i manjinsku samoupravu, što je i logično prema definiciji.Pošto kolega očigledno ne poznaje dobro Zakon o nacionalnim manjinama i nacionalnim savetima nacionalnih manjina, prema definiciji nacionalni saveti nacionalnih manjina se osnivaju radi poslova i ostvarivanja prava na samoupravu pripadnika nacionalnih manjina u oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma.U Republici Srbiji postoji 22 nacionalna saveta, koja su formirana na tom principu kao organi, najviši predstavnički organi naroda koji žive u Republici Srbiji, a tih 22 nacionalna saveta predstavljaju gotovo trećinu građana ove zemlje.Izbori zemlje.Izbori koji se održavaju za nacionalne savete nacionalnih manjina se organizuju po istim pravilima i principima po kojima se organizuju izbori za narodne poslanike ili za lokalne samouprave, pa čak i pokrajinske skupštine.Prema tome, mi smo se usprotivili tome da izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina u budućnosti vodi neko drugo ministarstvo, a ne Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.Takođe, vođenje posebnog biračkog spiska se vodi po istom principu po kojem bi trebalo da se vodi i jedinstveni birački spisak koji je u nadležnosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.Tako da je za nas kao predlagače ovog amandmana bilo neprihvatljivo da se nacionalni saveti, da se nastavlja ta tendencija koja je prisutna u politici proteklih osam godina, da se nacionalni saveti svode na nivo udruženja građana ili nevladinih organizacija, ovo je neprihvatljivo, naročito zbog činjenice da se oni biraju na direktnim i neposrednim izborima.Takođe, u ovom amandmanu smo predložili da se ministarstvo za brigu o selu, zbog svoje srodnosti i opisa posla koji je ostavljen u ovom predlogu zakona, pripoji ministarstvu za brigu o porodici, demografiju, pa smo predložili da se u nastavku doda i brigu o selu.Dakle, ministarstvo za brigu o porodici, po ovom predlogu zakona, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na sistem porodično-pravne zaštite, brak, populacionu politiku, planiranje porodice, porodicu i decu, unapređenje razvoja demografske politike, politike nataliteta, kvaliteta života i produžetka života, reproduktivnog zdravlja, unutrašnjih migracija, izradu nacionalnih dokumenata i pripremu sprovođenja kampanja vezanih za demografsku politiku, kao i druge po ovom predlogu zakona, obavlja poslove državne uprave i sa njima povezane stručne poslove koji se odnose na strateško sagledavanje položaja sela i seoskog stanovništva, predlaganje mera i aktivnosti za unapređenje uslova života i rada na selu, negovanje tradicionalnog načina života na selu, radi očuvanja kulturno-istorijskih sadržaja seoskih sredina i druge poslove određene zakonom.E, sada, neka mi neko objasni po kom principu su ova dva ministarstva različita i kako to da ministarstvo za demografiju ne može da se bavi i brigom o selu, naročito zbog poslova koji su ovde predloženi?Ovako ne samo što ćemo uštedeti budžetska sredstva za formiranje jednog novog ministarstva, nego ćemo i raditi na efikasnijem i sistematičnijem razvoju uslova u kojima žive naši građani, kako u gradskim, opštinskim, tako i u ruralnim sredinama.Dakle, ovo je više nego svrsishodan amandman. Žao mi je što predlagač nije video dobru nameru i želju da se ovaj zakon unapredi ovim amandmanima, ali to ne znači da trebamo na nož osuđivati svakog onog ko se usudi da u ovoj Skupštini predloži amandman i da u skladu sa tim onda krenemo kako šta kome padne na pamet da pričamo, kao što je to radio i prethodni govornik.Žao mi je što, opet ponavljam, što ste kao predsedavajući dozvolili da se izađe iz teme dnevnog reda, a na dnevnom redu je amandman koji smo mi predložili, a ne lokalne koaliciji u sredinama u Sandžaku. Naravno da ćemo i o tome govoriti i da možemo da odgovorimo, ali o tome ćemo govoriti na ozbiljan način i na mestima na kojima treba da se govori, kada to bude na dnevnom redu, a ne onako kako je to radio prethodni govornik. Hvala.

Uvaženi predsedniče, žao mi je što poštovani kolega nije bio na početku zasedanja, zasedanje kreće u deset, a ja sam vrlo precizno i jasno govorio amandmanu, vrlo precizno i jasno govorio o zakonu, čak citirao određene članove zakona koji se tiču nacionalnih manjina. Niti je ovaj amandman svrsishodan, niti je ovaj amandman opravdan i, po našem mišljenju, ja sam izneo vrlo precizno i jasno razloge zašto smatramo da ovaj amandman ne treba prihvatiti.Razumem prihvatiti.Razumem potrebu kolege da se bavi insinuacijama i da pokušava u parlamentu da stvori nekakvu atmosferu da se u parlamentu govori o svemu, a ne o dnevnom redu. Naprotiv, ovo o čemu sam ja govorio je dnevni red. Ja sam govorio o amandmanu, napravio određenu digresiju, dao određene podatke, a kada govorimo o izborima za nacionalna veća, sada ću da vam još neke podatke.Znate, lider kolege koji je maločas govorio je do 2000. godine Srbiju nazivao maćehom, a posle izbora 2000. godine Srbiju nazivao našom zemljom. Kada već govorimo o izborima za nacionalne savete, kaže, posle pobede na izborima za bošnjačke nacionalne savete, bilo je dovoljno da se digne jednom huškačkom izjavom da je Srbija fašistička tvorevina. Sada vi mene ispravite ako ja grešim, opet kažem, pa oglašavajući pobedu svoje liste za bošnjačko nacionalno veće poručio da je zadovoljan što će sa više političkih opcija pobediti, tu nema fašističku tvorevinu srpsku državu i poručio Beogradu da mu je propao posao oko preuzimanja veća i da je ono ostalo bošnjačko.

Milićević je u istom tonu nastavio da skreće sa teme. Dakle, izjavu koju je citirao, citirao je iz medija koji su sve samo ne mediji i sve samo ne profesionalni. Dakle, izjava koju je citirao je izmišljena, izmišljena je u Beogradu, nije rečeno nakon izbora za nacionalna veća, nije rečena ni u kojoj situaciji. Prema tome, radi se o običnoj izmišljotini, ali kolega Milićević i dalje nastavlja, kao i protekle sedmice, kada mu se u ovom parlamentu priviđa ime Sulejmana Ugljanina, priviđaju mu se njegove izjave, nastavlja i dalje. Nadam se da na nekoj narednoj sednici mu se neće priviđati Sulejman Ugljanin.Sulejman Ugljanin je rekao da smo pobedili fašistički režim i da smo pobedili onu srpsku državu koju režim i fašistički režimi nazivaju srpskom državom Srbijom u kojoj nema mesta za druge i drugačije. Dakle, nije nazvao Srbiju, to je apsolutno nekakav spin nekakvih nazovi novinara koje vi danas koristite, fašističkom tvorevinom, nego ono što danas od Srbije i od ove zemlje prave fašistički režimi. To je izjava koju je on dao i prema tome ne vidim razlog, o tome što on govorio, nadam se da ćemo mi podneti tužbu, pa da će on moći i na sudu da dokaže te tvrdnje koje je sada izneo na račun Sulejmana Ugljanina, on i svako drugi. Hvala.Pošto ste spomenuli Đorđa Milićevića, on opet ima pravo na repliku. Pošto sam dugo godina poslanik, znam kako to funkcioniše. Možete svakoga da spominjete po sto puta i da tako dajete mogućnost da neko replicira. Ja sam se sa Čankom sto puta pominjao međusobno da bih mogao da repliciram.Prema tome, ja znam te, da ne kažem, doskočice poslaničke i poslovničke, tako da ću u određenom momentu zatvoriti ovaj krug replika, ne samo u ovom slučaju, nego i

ulazimo u faze svođenja rasprave, a ne daljeg rasplamsavanja zbog rokova koje imamo.Dozvoliću još jednu repliku. Izvolite.

da postaje naša zemlja. Sve ostalo nisam ja citirao. Sve ostalo su citirali mediji.Što se tiče tužbe, nemam nikakav problem, tužite vi koliko hoćete i koga hoćete, ali ovo ovo pričam iz jednog prostog razloga, jer upravo ti mediji i to što vi pokušavate da na neki način kreirate, ne znam kako vam to uspeva i ne znam na koje medije mislite, ali to su svi preneli. To vam je isto ono što se priviđa onom kvazi političaru i predstavniku političke elite Draganu Đilasu. Njemu se priviđa i pre nego što se izabere Vlada da će Vlada loše raditi, pa je sebi dao za pravo da to komentariše, iako je vanparlamentarna stranka, iako još uvek nije shvatio da je bojkot propao i da on može da govori samo ispred parlamenta i da je pluskvamperfekat političke scene Srbije.Znate šta je suština? Suština svega je, suština tih izjava i svega onoga što se dešava od te kvazi političke elite, da se iscrtavaju mete na čelu ljudima koji vode ovu državu. Konkretno, predsedniku države, pa imate onda ovakvu situaciju, kada predsednik države pokaže hrabrost i kaže – vodićemo odlučnu borbu protiv kriminala i korupcije, a onda u nekim medijima imate ovakve pojave, ovakve fotografije. Kaže – još jedan rat mafiji. Ovo je direktno crtanje mete, ne samo predsedniku države, već ono što niko od nas ne bi trebao u ovoj sali da koristi, a to je porodica i i predsednika države i svakog člana Vlade, ali i svakog od nas. Mi to nikada nismo činili, uvek smo poštovali dostojanstvo i ugled Narodne skupštine Republike Srbije. **Ivica Dačić** Dobro, Đorđe, nemoj da zloupotrebljavaš situaciju, završena je replika.Ne znam

ko je izazvao repliku, ko ima poslednju, ali da ne bih produžavao dalju raspravu na ovu temu, idemo na sledećeg govornika.Reč ima Ivana Popović. Dobar dan.Poštovani predsedavajući, poštovani građani i poštovane kolege narodni poslanici, danas se javljam po amandmanu na član 2. i posebno mi je drago da moj prvi govor u Narodnoj skupštini je upravo posvećen onoj temi koja je meni vrlo bliska, vrlo bliska zbog toga što sam ja neko ko je grad zamenio za selo, ko je sebe i svoj posao premestio i preselio iz jedne urbane sredine u ruralnu. Baš zato ja znam šta znači biti žena u selu, šta znači pokrenuti posao u jednoj ruralnoj sredini i šta znači postati deo političke scene jedne lokalne samouprave.Tako nešto kada osetite na svojoj koži onda shvatite koliko je ta naša ruralna sredina i koliko su svi ti ljudi koji žive u njoj jako bitni i možda nedovoljno pažnje je usmereno spram njih. Zbog toga meni je jako drago što je Zakon o ministarstvima upravo koncipiran ovako kako je i predloženo prvobitno našao na toj listi mesta za jedno vrlo važno ministarstvo, a to je Ministarstvo za brigu o selima.Kolege moje, poslanici možda smatraju da je tri miliona ljudi i više od tri miliona ljudi, koliko živi u našim ruralnim sredinama, mali broj ili možda mala grupacija da se njoj posveti posebna pažnja i posebna briga. Smatram da ti ljudi treba da iskažu šta njima treba. Treba da shvatimo koje su njihove potrebe i na koji način najbolje i najadekvatnije njima možemo da pomognemo.Mislim da je u prethodnom periodu politika Aleksandra Vučića zaista izuzetno doprinela unapređenju ruralnih sredina.

Ta posvećenost, ta predanost, ta borba i rad se upravo vide na delima, a to su zaista unapređena infrastruktura, to su novi putevi, lokalni putevi, to je otvaranje fabrika i naravno samim tim otvaranje novih radnih mesta.To je nešto što je zaista od velike važnosti i izuzetno dragoceno za svakog građanina koji živi u ruralnoj sredini i ne smemo na to nikada da zaboravimo, jer Srbija nije samo Beograd. Srbija je apsolutno država koja treba ravnomerno da se razvija i takođe bih rekla da je i ministar Nedimović u prethodnom periodu zaista puno doprineo razvoju ruralnih sredina, selo nije isključivo poljoprivreda. U selu imate sveobuhvatni život i puno drugih aspekata na koje se do sada možda nije polagalo dovoljno pažnje, ali meni je lično izuzetno drago što se nadam da će kroz Ministarstvo za brigu o selu upravo taj aspekt biti u fokusu.Takođe, želela bih da kažem da taj ravnomerni razvoj i mogućnost da ne dođe do centralizacije naše zemlje jeste nešto što je meni lično meni važno. Mi imamo veliki odliv stanovništva takođe iz naših sela i to nije slučajno, to je iz prostog razloga što živeti na selu nije uopšte lako. Vama mnogo više stvari treba, vama je mnogo više stvari neophodno i ja bih volela da mi čujemo sve te građane i da čujemo šta je to za šta se oni zalažu, za šta se bore i da ih upravo u ovom parlamentu i podržimo.Ono što je meni kao ženi jako bitno jeste da želim da se zalažemo da se žene u ruralnim sredinama mnogo više poštuju i da se njihov standard života podigne na drugu lestvicu, na višu lestvicu. Takođe, žena je stub porodice, žena je stub društva, žena je neko ko upravo u tim poljoprivrednim domaćinstvima nosi ogroman deo tereta, ogroman deo truda na svojim plećima. To su žene koju su vrlo vredne, vrlo inteligentne, vrlo sposobne i nekada je zaista samo mali vetar u leđa potreban da tim ženama pomognemo i da svi zajedno unapredimo našu ruralnu sredinu.Takođe, smatram da je selo povezano i sa privredom, selo povezano i sa preduzetništvom i da je svaki poljoprivrednik, svaki seljanin na neki način vlasnik jedne male firme gde on svojim rukama upravo stvara sebi posao i da on svojim rukama zarađuje novac za egzistenciju svoje porodice. Zato je vrlo bitno da vidimo šta je tom poljoprivredniku, šta je tom građaninu naše ruralne sredine potrebno i kako mi njemu na najadekvatniji način u svetu tome možemo da pomognemo.Na kraju bih želela da kažem da ne smatram da je briga o selu nešto što bi trebalo da stoji iza poslednjeg zareza jednog ministarstva sa dugim imenom. Smatram da ta grupacija ljudi zaslužuje posebnu pažnju i smatram da iako se izborimo danas ovde da to ministarstvo bude zasebno biće neophodno da sinhrono sva ministarstva, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo finansija, Ministarstvo turizma, da svi sinhrono radimo na tome da naša ruralna sredina se podigne na respektabilan nivo i da mi održimo naše selo. Hvala. Hvala Ivana.Rekli su mi da je ovo vaš prvi nastup. Ja vam čestitam i pozivam vas da se stalno javljate. Imaćete kod mene prioritet.Reč ima Dragan Marković Palma. Poštovani predsedniče, poštovane dame i gospodo, želim nekoliko rečenica da kažem vezano za amandman koji je podneo gospodin kao predstavnik nacionalne manjine i naravno da svako ima pravo u ovom parlamentu da podnese amandman i da smatra lično da neko pravo

moramo da se podsetimo kada je u pitanju ravnomerni razvoj Srbije, to je bio program prethodne Vlade, da se posebno vodilo računa za Rašku oblast i za Bujanovac, Preševo, Medveđu i da siguran sam da Novi Pazar kao veliki grad dobio je više nego neki drugi gradovi. To je dobro, ali ne možemo mi da sada kažemo da Sujelman Ugljanin, koji je dobio manje od 1%, da je u pravu i da on sve vreme šalje militantne poruke,

i on je bio posebno iznenađen prijatno. Posle toga on je organizovao skup gradonačelnika u Novom Pazaru. Bio je veoma dobar domaćin i poruke tada nisu mu bile kao poruke danas koje šalje, i poslednjih godina, odnosno od kada nije na vlasti.Narod u Raškoj oblati, dobio sam da je dobio 24.676 glasova na poslednjim izborima, toliko od njegovih sunarodnika koji su koji su glasali za njega, a šta ćemo za one druge.Dame i gospodi, i Bošnjaci i Albanci i sve nacionalne manjine u Srbiji žele da rade i da žive od svog rada. To upravo ova država radi, dovodi investitore i pomaže maksimalno.Da ovo nije 20 vek ili 19 vek i da ponovo neki političari misle preko militantnih ratnih poruka da vrate jedan deo biračkog tela i da kažu - evo mi smo sada postali moćna politička partija u Raškoj oblasti, oni kažu Sandžak, za mene je to Raška oblast. Ako pogledamo i ko je bio poslednjih godina gradonačelnik Raške oblasti i u Novom Pazaru, moram posebno da pohvalim Rasima Ljajića koji stvarno na neki način predstavlja politiku u Raškoj oblasti kao što je politika u Srbiji i za svakog čoveka u Srbiji.Isto tako, ministar inostranih poslova, kad to kažem da neko misli sada ministar inostranih poslova kakve on veze ima kada je u pitanju Raška oblast i jug Srbije, i naravno predsednik Aleksandar Vučić su mnogo doprineli. Dolaskom Erdogana u Srbiju, odnosno u Sarajevo, koji je poslao poruku

Bošnjacima i Albancima da treba sada jedna drugačija politika da se vodi, drugačija saradnja, da ne možemo da zaboravimo ono što je bilo, ali mora da se ide napred. Čak i neko kod koga su oni išli po savet sada govori, kako je vreme prošlo, da je Srbija u pravu i da nije to baš tako kako su veliki svetski mediji prikazivali.Mnogo

Dva, tri privrednika su uvek bila u delegaciji. Posebno, kada sam ih vodio u San Petersburg, tamo su napravili veliki posao. Ne znam kako se ta firma tada zvala, ali, evo, dobio sam sada, poslao mi je moj kabinet, Edin Emrović iz Novog Pazara je bio sa Mehom Mahmutovićem u Rusiji, u San Petersburgu, u Beču Enes Biševac. Tog Biševca znam, on je jedan od najvećih distributera mercedesovih vozila, jedan veoma uspešan i sposoban privrednik i zapošljava veliki broj radnika. Da ne ponavljam sad sva ta imena ljudi koje smo tada vodili.Upravo ti ljudi i građani Raške oblasti i juga Srbije, Albanci i Bošnjaci nisu za militantne poruke i da se mi vraćamo u neko vreme, da mrzimo jedni druge.Novi Pazar je imao utorkom najveću pijacu na Balkanu gde su iz cele Srbije odlazili na pijacu u Novi Pazar. Sada toga više nema, ali Novi Pazar je grad koji je uvek poštovan od srpske vlasti.Posebno vlasti.Posebno želim još jednom da pošaljem poruku Sulejmanu Ugljaninu da takvim porukama ne može ništa da doprinese. Niti će on dobiti više glasova na sledećim izborima, niti će imati koristi od toga. Da prestanu više političari nacionalnih manjina da svađaju nacionalne manjine sa većinskim srpskim narodom, jer sva prava koja imaju nacionalne manjine i uživaju u Srbiji, ta prava nikada nije kritikovala ni jedna međunarodna zajednica. Nikada.Kada su u pitanju Bujanovac, Preševo i Medveđa, mnogo fama tamo je urađeno, mnogo puteva, mnogo asfalta. Urađen je i autoput. Nije isto za razvoj neke opštine kada imate autoput i kada nemate. Prvo vas pita strani investitor koliko ste udaljeni od aerodroma, da li imate autoput, pa onda dolazi u vaš grad da da vidi šta mu vi nudite, kada je u pitanju izgradnja fabrike, itd.Ako pogledamo Mađare koji su većinska nacionalna manjina u Vojvodini, kako su Mađari zadovoljni, kako su one druge nacije koje žive u Vojvodini svi zadovoljni, a ovi ovamo nisu? Iz poznatih razloga nisu zadovoljni. Ali, evo i klinika se pravi u Novom Pazaru, Novi Pazar je postao i univerzitetski centar

političari nacionalnih manjina, odnosno stranaka nacionalnih manjima samo treba da budu realni i da njihovi zahtevi ne budu zahtevi usmereni kako je, ne znam, Srbija maćeha prema vama.Sećam se da kada smo bili u Novom Pazaru da nas je Sulejman Ugljanin, nas četrdeset i nešto gradonačelnika, vodio u manastir Sopoćani,

itd. Još uvek sam u mislima i pamtim taj događaj kada smo bili kod njega u Novom Pazaru, da je bio izuzetno dobar domaćin.Da li će neko od predsednika partija nacionalnih manjima biti u vlasti ili ne, o tome ne odlučuje Aleksandar Vučić, Ivica Dačić ili ne znam ko, o tome odlučuju građani i njegovi sunarodnici, da li će dati poverenje njemu ili nekom drugom.Tako da, Suljo, vrati se u normalu, da sarađuješ sa Srbijom i da ne može Srbija pet pet godina, odnosno sedam godina ti bude majka, a posle maćeha, a kasnije fašistička tvorevina. Nisi u pravu. Narod Raške oblasti ili Sandžaka, kako vi nazivate Rašku oblast, hoće da živi od svog rada, da radi, da izvozi ono što proizvodi, da kada dođu delegacije, kao što se i dešava, nije Srbija samo Beograd, da se vodi u Novi Pazar, da vide kako žive građani Bošnjaci u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici.Mnogo prijatelja imam Bošnjaka i mnogo prijatelja imam Albanaca na jugu Srbije. Niko on njih ne misli tako kao što misli Sulejman Ugljanin. Ne da će on politički da propadne, ali stvara jednu ružnu sliku kod nekih srbomrzaca u Evropskom parlamentu i u nekim drugim institucijama gde se odlučuje o građanima Srbije. o građanima Srbije. Raška oblast, Bošnjaci i Albanci su građani Srbije i da poštuju ono što se zove Ustav u ovoj državi, ako im nešto ne odgovara, da to iskažu,

pre svega iz onih razloga koji su navedenim u samom obrazloženju mišljenja predlagača samog zakona.Ako ulazite u suštinu svega toga, mislim da je potpuno jasno da je zaštita manjinskih prava u Srbiji nešto što može poslužiti kao primer mnogim razvijenim demokratijama i u Evropi i u svetu.Naime, svetu.Naime, uloga nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji je od velikog značaja i kada bi naša srpska zajednica u nekim drugim sredinama u kojima živi, pre svega u regionu, uživala toliki stepen zaštite, verovatno bismo izgubili u odnosu na to pitanje i temu za razgovor sa našim susedima, verovatno bi i stvari u regionu i u ekonomskom i političkom smislu krenule u mnogo boljem pravcu, što bi bilo na korist svih nas koji ovde živimo.Da li svi isto mislimo? Naravno, da ne, i uvek postoji većinsko i manjinsko mišljenje. Siguran sam da ljudi u Novom Pazaru, u Raškoj, Sandžaku, zovite ga kako god hoćete, dele ovo mišljenje većinske Srbije, kuda ćete bolju potvrdu od toga da je na poslednjim izborima u Novom Pazaru SNS sa svojim partnerima, koji da kažem, autohtono potiču iz tog kraja, osvojila 20.506 glasova. Stranka predlagača, naravno, ne možemo svi isto misliti, stranka predlagača ovog amandmana je u Pazaru osvojila, pazite, dva i po puta manje, 8.208. glasova.Nije drugačije bilo, poštovane kolege i građani Srbije ni 2017. godine, 2017. godine je Aleksandar Vučić, kao kandidat za predsednika Srbije u Raškoj, osvojio preko 70% glasova. Verovali ili ne, verovatno je to jedna od oblasti u kojoj je Aleksandar Vučić kao kandidat za predsednika ostvario najbolji rezultat u odnosu na čitavu Srbiju. To dovoljno govori da li ovo mišljenje sa nama dele ljudi u Raškoj i u Pazaru. Naravno, postoji jedan deo ljudi, manjinski, koji misli obrnuto i koji misli dosta slično sa predlagačem amandmana.To je ono što se tiče, da kažem, nekih suštinskih stvari, a ako bih govorio o nekim drugim razlozima, postavlja se jedno moralno pitanje, da li uopšte i verujte mi sam sam ga sebi postavio, da li uopšte treba da raspravljamo o amandmanu kada je predlagač amandmana sam zakasnio u početku, a vi ste to predsedniče dobro uvideli, sam na početku zakasnio na raspravu o ovom amandmanu.S suština, sama suština amandmana je borba za politički ostanak i opstanak i dnevno političke poene Sulje Ugljanina iznad svega, a reći ću vam nešto i u prilog tome, jer je to u stvari, samo to, i apsolutno to.Naime, kako ste rekli, za nekoliko trenutaka počinje konstitutivna sednica odbora za dijasporu. Neki dan je moj uvaženi kolega Muamer Bačevac, koji dolazi iz Novog Pazara, govorio o značaju dijaspore, koja dolazi iz te oblasti, verovatno ako bismo gledali procentualno, dijaspora koja potiče iz te oblasti zauzima možda i najveći deo, po oblasti najveći deo dijaspore. Čuli smo i o značaju te dijaspore, pre svega u Zapadnoj Evropi, pogotovo u Nemačkoj, o značaju te dijaspore pre svega u građevinskoj industriji, ali i o vezama te iste dijaspore sa glavnim gradom Srbije, sa Beogradom i sa našim društvom uopšte.Pazite uopšte.Pazite samo nonses i jednu pojavu, stranka Sulejmana Ugljanina je odbila da učestvuje u radu Odbora za dijasporu. Toliko o tome koliko je stranci Sulejmana Ugljanina bitan narod u Raškoj oblasti, odnosno u Sandžaku, toliko o njegovoj brizi za tim građanima. Bitno je samo njegovo puko političko preživljavanje. Mislim da su to građani u Raškoj prozreli.Mi se nadamo da će, kada je u pitanju ovaj odbor, konačno, da kažem, taj deo političkog spektra dozvati pameti i uzeti učešće u Odboru za dijasporu, jer to je u najboljem interesu ljudi koji žive van Republike Srbije, pogotovo onog dela koji žive po Zapadnoj Evropi, Nemačkoj, obavljaju ozbiljne poslove i koji predstavljaju ozbiljan segment našeg društva, i koji su veoma, veoma važni, kako za samu oblast iz koje dolaze, ali, verujte, i za našu državu i za naše društvo u celini. Hvala vam. Zahvaljujem.Samo bih hteo da vam krenem pažnju da morate da imate u vidu da sa mesta na kome ja ovde sedim, ja nemam uvid u to da li se neko od vas javlja za reč po osnovu replike. To je verovatno nedostatak ovog apropo onoga što je malopre gospodin Đukanović rekao, da taj ko se javlja verovatno ima prioritet u odnosu na nekog drugog ko se javio.Tako da, molim vas da to imate u vidu da ne ispadne da neko namerno neće nekome da da reč, ali evo ja sam razumeo da se gospodin Imamović javio za repliku i zato sam zamolio da ustupi to mesto prethodnom govorniku, a sada njemu dajem reč.

kolegi Draganu Markoviću koji je govorio deset minuta i drugom kolegi iz SNS koji je govorio sedam minut? Kako ja u dva minuta da odgovorim na sve ono što su oni ovde rekli?Dakle, naše učešće, naše učešće, samo malo tiše molim vas, na ovim izborima, pošto predsednik neće da vas utiša, pokušaću ja. Naše učešće na ovim izborima kao manjinske stranke je trebalo da pruži građanima Sandžaka mogućnost izbora. Iako smo znali kakvi su uslovi u Sandžaku kada su izborni uslovi u pitanju, i ne samo u Sandžaku nego u čitavoj Srbiji, mi smo odlučili da kao manjinska stranka učestvujemo i da uđemo u parlament kako bismo ovde predstavljali Bošnjake i sve građane Sandžaka.To u kakvim uslovima smo mi održali izbore i kakvi su rezultati u takvim uslovima na kraju ispali, mene bi bilo sramota da kažem. Mene bi bilo sramota da se time ponosim. Ovde se kolege ponose time što su na izbornim uslovima koji su bili apsolutno pod kontrolom režima,

da se hvali tim rezultatima kako je on porazio jednu manjinsku stranku. Očigledno je da je to bio jedini cilj i krajnji cilj učešća na ovim izborima.(Narodni nije ni bitno vreme, bitno je ima li smisla učestvovati u ovakvom političkom životu, sa ovakvim iživljavanjem na jednu manjinsku stranku bez mogućnosti da odgovorimo jedan na jedan. Čak nisam tražio ni da mi produžujete pravo na repliku, tražio sam dva minuta nakon svakog govornika koji je spomenuo ovde moje ime, ime stranke i ime predsednika moje stranke. **Ivica Dačić** Hvala.Samo želim da dodam da nisam svakako pisao ovaj Poslovnik, u njemu je tačno definisano koliko je vreme za repliku. Isto tako, vi možete da koristite vreme koje je predviđeno za vašu poslaničku grupu, a ne samo kroz repliku.Tako da, to treba da imate u vidu prilikom sledećih javljanja.Sledeći poslanik je Vladimir Đukanović. Zahvaljujem, predsedavajući.Vrlo je zanimljivo da se na izborne uslove žale oni koji su u nekim lokalnim samoupravama vlasti, koji direktno sprovode izbore i imaju čak većine u izbornim komisijama i u biračkim odborima. Nije to samo slučaj Sjenice, Tutina itd, imate u Šapcu. To je neverovatan, zaista neverovatan primer gde čovek izgubi sa 12 ili 13 hiljada glasova, ali kaže da je imao strašne uslove, a on formira gradsku izbornu komisiju, ima većinu u gradskoj izbornoj komisiji i u svim biračkim odborima. Tako onda kukumaču, im je problem i suštinski glavni problem ime i prezime - Aleksandar Vučić. To kad bi mogli da sklone na nekim narednim izborima, ja mislim da bi oni postigli svoj cilj. Zato traže tzv. razdvajanje izbora.Zašto o ovome govorim? Mi ovde pričamo o ljudskim i manjinskim pravima. Ja sam apsolutno veliki pristalica nacionalnim manjinama da se da što više. Želim da mi ovde razvijamo apsolutno multikulturalnost, multietničnost, pluralizam u političkom mišljenju,

simbol demokratije kada je svima nama ovde uskraćivala reč, oduzimala mogućnost da govorimo, zloupotrebljavala čak Poslovnik sa tog mesta tu gde vi sedite. Ona je tada bila sunce demokratije, nešto najbolje što smo mogli da imamo, zato što je nas uskraćivala.

ona je sada hulja, izdajnik, smeće, đubre. To sve možete da pročitate na pojedinim portalima, posebno kad pustite one komentare pa, kao, slobodno građani razmišljaju a njihovi administratori pišu komentare ispod svih tih vesti.Vidite, to je nešto što je zastrašujuće. Sa takvima bi trebalo da razgovaramo. To je nečuveno iz samo jednog razloga – ti ljudi da su, ne daj bože, vlast, oni bi streljali ljude po ulici. Oni se zalažu za principe „Antife“, koja danas svuda hara po svetu i maltretira kompletno građanstvo i samo ako nisi slučajno u njihovom vinklu, odnosno ako ne razmišljaš kao što oni razmišljaju, bićeš streljan, bićeš obrukan, porodica će da ti preživljava sve i svašta. To da li ti imaš većinu, to nije ni bitno. Većina se više ne gleda. Bitno je da li ti imaš 2% ili 3% medijsku logistiku, tajkune.Pogledajte šta se dešava u Crnoj Gori. Imate tamo jedan zastrašujući interes tajkuna koji vode podgoričke „Vijesti“. To je jedna gomila kriminalaca tamo, koja želi da sastavi crnogorsku Vladu, gori Dukljani od Mila Đukanovića, gori Dukljani od Mila Đukanovića, tri puta gori. Njih podržava odavde medijska mašinerija Dragana Đilasa sa sve Mlađanom Đorđevićem. Oni po kome pljunu? Pljunu po Andriji Mandiću, po Demokratskom frontu, zato što ne žele Srbe u vlasti, jer ti Srbi bi ih negde sputavali, ti Srbi bi rekli – ne možete više da nas maltretirate, ali je poenta, naravno, da se podrži tajkunski interes kriminalaca iz podgoričkih „Vijesti“.To se danas radi i u Srbiji. Kriminalci koji drže medije vam pričaju o političkom dijalogu, oni isti koji su nacrtali metu predsedniku države. Pogledajte kakav je to obračun sa porodicom predsednika države! To je strašno! Nacrtate mu sinu da je kriminalac i stavite ga još na onaj led ekran u studiju, raspravlja se o kriminalu i mafiji, a onda nacrtate sina predsednika države da je on kriminalac. Zašto? Pa, da bi, ne daj bože, jednog dana kada bi došlo do neke promene vlasti, on bio legitimna meta. Znate, ako obeležite nekog da je kriminalac, onda je on legitimna meta. Sutra padne sa vlasti, možete da ga ubijete na ulici i nema veze. I onda će sve to biti opravdanje – pa, zašto da ne, sklonili smo kriminalca.Takvi vam nude društveni dijalog i još vas uslovljavaju, pa oni hoće da pričaju sa onim, neće da pričaju sa onim. Otprilike, morate stalno da im izlazite u susret. E, vidite, ja sam apsolutni protivnik kompromisa sa takvim ljudima. Ako hoćete da pričate, pozvani ste. Evo, i ministarstva su otvorena, nemamo ništa protiv. Ako vi hoćete da ucenjujete društvo ovde i da uz pomoć vaše medijske mašinerije sve nas ovde maltretirate, tu nećete imati apsolutno partnera u razgovoru. Na kraju krajeva, mi ovde predstavljamo većinski narod. Mi smo dobili podršku građana za izbor.Daću vam moj primer. Zastrašujuću kampanju su poveli, ne znam ni ja sam zašto, zato što sam izabran za predsednika Odbora za pravosuđe. Valjda se plaše da će te njihove sudije i tužioci koje su stalno ubacivali u sistem, negde su se možda uplašili da to baš više tako neće prolaziti. I, naravno, ide odmah priča – to je konflikt interesa, on ucenjuje, ne znam šta će da radi, itd, itd. A nije smetalo kada je Boško Ristić bio predsednik, isto kao advokat, predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe i takođe član Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. Pa ne samo to, nego je onda i svog kuma doveo da bude ispred advokata tamo. I to je valjda bilo super, sjajno, tada nije bio konflikt interesa, tada je to sve bilo po volji.Vidite, dok se vodi takva licemerna kampanja, ovde ćemo da imamo ljude koji će se tome suprotstavljati. Ne plašimo ih se. Mogu da prete sto puta da će da dođu ovde ispred Skupštine da nas spale, da nas vešaju, mogu da nas vređaju do mile volje, mi ćemo ih na izborima pobeđivati. A to da će nasiljem nešto da urade, to da nam stavljaju izgled kako će oni da upadnu unutra, pa nam preko ovih društvenih mreža prete kako će da nas ošišaju, kako će da nas polivaju katranom, kako će da nas vešaju ispred Skupštine itd – samo neka probaju. Jedva ih čekam da vidim tako hrabre.Protiv hrabre.Protiv koga god i protiv koje god negativne pojave ova vlast da krene da se bori, oni krene da brane tu negativnu pojavu. Ako Vučić proglasi borbu protiv kriminalaca i protiv mafije, oni skoče preko svojih portala da brane te iste kriminalce i tu istu mafiju. I onda se zapitate – o čemu se ovde radi? Šta god vi da uradite, oni će naći negde nešto negativno. Zašto? Zato što nemaju nikakvu ideju. I, naravno, poenta je obrukati negde nekog, izvređati ga, pljunuti ga.Valjda je njihova programska opredeljenost – pljuni po Vučiću. A da ih pitate – pa, dobro, kako biste vi rešili pitanje poljoprivrede, da li biste negde neki put izgradili, pazite, ovde vam pričaju o putevima, o izgradnji infrastrukture, oni koji u Beogradu za vreme svoje vlasti dve ulice ljudski nisu zakrpili! Dve ulice nisu zakrpili! Sada vam takvi pričaju o tome kako bi trebalo da se gradi infrastruktura. Onda se prosto zapitate – da li su ti ljudi normalni? Da li oni zaista smatraju da ovde građani imaju kratku pamet?Ponudite im izbore, oni kažu da neće da idu na izbore, hoće razdvojene, hoće onakve, ovakve. Pazite, to je jedina opozicija na belom svetu koja neće da ide na izbore. Opozicija valjda jedva čeka da ide na izbore, ako smo mi tako loši, najgori na svetu, prljavi, neobrazovani, zatucani, nismo pročitali nigde ništa, neće nas narod, pa, valjda će onda oni da nas pobede na tim izborima. Jer, ko će da glasa za nas takve kakvi jesmo, kako nas zapravo oni obeležavaju. Ne, mi imamo ovde strah, izgleda, od nas takvih, kako su nas oni obeležili.Zato kad govorim ovde o ljudskim pravima, uvek treba govoriti ko podnosi taj amandman. Ukoliko je neko iskren i ako hoće da pričamo o pravom društvenom dijalogu, to može i ja sam uvek za. Ali, ako neko hoće da uslovljava taj društveni dijalog, pa još da kaže ko sme da priča a ko ne sme, pa koga smeš da kandiduješ na izborima a koga ne smeš – manite se ta ćorava posla, od te priče nema ništa. Tu nećete naći sagovornika i ja nemam ništa protiv, pošto oni najavljuju bojkot i za naredne izbore, slobodno bojkotujte do mile volje. Ja vam ne bih izašao nikada u susret, možete da bojkotujete od jutra do mraka. Svaki dan možete da bojkotujete. Samo je ovde, izgleda, jedan drugi problem po njih. Njih bojkotuje narod i oni su toga duboko svesni.Zato, svesni.Zato, zaključiću sa ovim, molim, pre svega, naše članstvo, naše ljude, nemojte da imate strah od takvih, prete praznom puškom. To su kukavice. Imaju medije, nije baš lako preživljavati tu medijsku harangu koju oni preko svojih portala rade i preko društvenih mreža i preko svih televizija, ali, znate kako, da imaju bilo kakvu argumentaciju, oni bi to upotrebili. Kada moraju da lažu, da izmišljaju, a najsmešnije mi je kada vas prvo obrukaju negde preko tog njihovog portala ili preko njihovih tih priloga, a onda vas zovu i pitaju da li biste dali komentar. Pogledajte koje je to dno novinarstva.Vidite, nema straha, protiv takvih odlučno u borbu, protiv takvih odlučno u bitku. Naravno, uvek će ona normalna, pristojna, neekstremistička i nenormalna Srbija pobeđivati. Hvala vam.

Predsedniče, kada su vas birali za predsednika Skupštine, rekli su da vi imate ogromno iskustvo i ja sam sa tom činjenicom mogao i da se složim i bilo mi je drago da vi to iskustvo prenesete, ali ovde ste povredili član 106. Govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.Na dnevnom redu je amandman na član 2. koji kaže da se da se menja ime Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i da se briše ministarstvo o selu. Prethodni govornik je govorio o svemu, samo ne o tome. Žao mi je što ja u tom slučaju nisam bio u prilici i što mi niste dali pravo na repliku da odgovorim jedinoj koleginici koja je govorila o tački dnevnog reda i da joj kažem da mi je drago što se odlučila kao mlada osoba za život na selu i da mi je drago što je time ponosna.Složio bih se sa njom, mogao sam i da se složim sa njom da Srbija nije samo Beograd i da izvan Beograda ima dosta mesta gde se živi i gde žive naši ljudi, naši građani. Podsetio bih sve da u Srbiji preko milion građana živi u nerazvijenim opštinama i gradovima, između 40 i 60 naseljenih mesta spada u kategoriju nerazvijenih i devastirah. Žao mi je što nisam imao prilike sa njom da razgovaram o tome, pošto je jedino ona govorila o tački dnevnog reda. Nakon nje su govorili Dragan Marković Palma, koji nas je pozivao da se držimo Ustava. Mi se i te kako držimo Ustava, kada tražimo da svi oni problemi sa kojima se suočavaju Bošnjaci u Srbiji reše.Prozivali su nas da doživljavamo Srbiju svojom maćehom, doživljavamo je zemljom u kojoj i dalje nisu rešeni zločini, masovni zločini počinjeni nad Bošnjacima. Kako je drugačije možemo doživljavati? I kada svi apeli, da se ti zločini reše, koje podnosimo ovde u Skupštini, u institucijama sistema i kada tražimo od ove države da reši te zločine počinjene nad njenim građanima, vi nas optužujete da je nepravedno doživljavamo kao svoju maćehu. Zahvaljujem.Po pitanju Poslovnika je isto dva minuta. Ja sam svestan toga da rigidno tumačenje ove odredbe dovelo do toga da se govori uvek isključivo o onome što je na dnevnom redu, naročito kada su amandmani u pitanju ste, na primer, i vi sada koji ste reklamirali povredu Poslovnika takođe učinili povredu Poslovnika, jer niste govorili o tome.Imajući u vidu tome.Imajući u vidu sve to, trudiću se da koliko je god moguće usmeravam poslanike da govore o dnevnom redu, ali da to ne bude na takav način da to neko tumači da je sada neka rigidnost i zato nisam intervenisao danas, ali ako vi mislite da je neophodno da se o tome glasa kada se završi ovo prethodno glasanje,

tolerancije koju pokazujete u vođenju Skupštine, mislim da ste morali da reagujete na reči da je Srbija bilo kome maćeha. Ovo je Narodna skupština Republike Srbije, Srbija nije nikome maćeha, Srbija poštuje svakog svog građanina. Sama činjenica da

i da su svi građani Republike Srbije jednaki i pred zakonom i pred Ustavom, dakle, da su apsolutno jednaki i da se prima svima primenjuju ista prava.Propustili ste da reagujete, dozvolili ste poslaniku da dalje elaborira svoju tezu zašto je Srbija za njega maćeha. Mislim da to ovaj dom nije zaslužio da sluša ni na koji način i da ta teza mora da bude sankcionisana ili opomenom ili oduzimanjem reči.Dakle, mi moramo dovesti ovde stvari u onakvu ravan kako Poslovnik kaže, a to da li je neko zadovoljan ili nije zadovoljan svojim statusom i svojom podrškom u okviru nacionalne grupe kojoj pripada, to zaista je frustracija koja ne treba da se leči ovde, jer Bošnjaci sami biraju svoje predstavnike za ovaj dom. I ako je Bošnjak potpredsednik Skupštine, ja stvarno ne mogu da shvatim kako može Srbija da bude maćeha Bošnjacima? Prema tome, ja vas molim da obratite pažnju na to i da ubuduće reagujete. Hvala vam. Naravno da je to nešto o čemu sam govorio i pre nego što sam izabran, replicirajući na stavove stranke čiji je predstavnik to iznosio. Zato bih zamolio sve poslanike da u svojim izlaganjima, osim toga što govore o svojim političkim stavovima, vode računa o izrazima i stavovima koji su direktno suprotni i Ustavu i zakonu i da me ne teraju da primenjujem mere koje podrazumevaju opomene, isključenja, oduzimanja reči itd. Sve u okviru diskusije na kulturan način i politički korektan način može da se kaže, ali nešto što je van i suprotno i Ustavu i zakonu mislim da svakako neću dozvoljavati u narednom periodu.Da

Odmah na samom početku ću reći da ne želim da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika.Gospodine Jovanov, vi ste u potpunosti u pravu kada kažete definiciju reči frustracija, jer to i jeste frustracija, pošto smo maločas govorili o frustraciji, o statusu koji nemate, a nažalost želite da imate u okviru svoje nacionalne manjine. Ali nisam se zbog toga javio.Hteo sam da uputim vama molbu, gospodine predsedniče, da ne dozvolite zloupotrebu člana 104. koji vrlo jasno definiše kada poslanik ima osnova da dobije repliku. Malopređašnji poslanik je iskoristio Poslovnik i zloupotrebio Poslovnik o radu Narodne skupštine Republike Srbije, ne ukazujući konkretno na šta je mislio kada govori o samoj povredi Poslovnika, već je odgovarao koleginici i kolegama koji su govorili pre njega i govorio o tome kako imate ogromno iskustvo i kako je očekivao od vas da to iskustvo prenesete na rad parlamenta, a kada smo govorili o vašem izboru nije govorio, čini mi se, o tom iskustvu, već nas je vraćao u devedesete i pozivao vas na nekakve ratnohuškačke govore, koliko me pamćenje služi.Shodno svemu tome, molim vas samo, legitimno je pravo da svako od nas iznosi svoje političke stavove, svako od nas jako dobro poznaje Poslovnik o radu Narodne skupštine Republike Srbije. Poslanička grupa SPS će svoje političke stavove uvek iznositi, ali nećemo zloupotrebljavati Poslovnik, već ćemo to koristiti u okviru vremena koje pripada našoj poslaničkoj grupi i meni kao predsedniku poslaničke grupe. Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, već sam jednom rekao da se stepen demokratije u jednoj državi meri pravima nacionalnih manjina koje one uživaju u toj državi. Srbija je po tom pitanju demokratska zemlja za „deset plus“. Rekao sam i da svaki glas pripadnika nacionalne manjine u Srbiji vredi 35% više nego što vredi glas jednog Srbina. To je pozitivna diskriminacija koja čak ide protiv onog „jedan čovek – jedan glas“, a Srbija je i to učinila.Hajde da vidimo, kada se to toliko prigovara od strane pojedinaca čiji lideri su izgubili ministarsku fotelju i odmah gubitak ministarske fotelje proglasili fašizmom, ako neko izgubi fotelju, on odmah kaže da u toj državi u kojoj je on izgubio fotelju vlada fašizam, da se progone nacionalne manjine itd. Dok sedi prikucan za fotelju, dok ima automobil, sekretaricu, novac i budžet na raspolaganju onda u Srbiji nema fašizma, ali onog trenutka kada fotelju izgubi i kada se prava nacionalnih manjina uvećaju, politička prava se uvećaju za 35% u odnosu na pripadnike većine, e, tog trenutka taj kabadahija kaže da u Srbiji vlada fašizam.Hajde da vidimo koja to nacionalne prava i da li ovako ministarstvo postoji u bivšim jugoslovenskim republikama. Ja ću navesti jednu naprednu zemlju, navodno, koja se zove Slovenija. Srba u Sloveniji ima po njihovim procenama 2% ili 40 hiljada po popisu. Polovina njih izgleda da nema pravo da se upiše kao slovenački državljanin. U Sloveniji postoje samo, čini mi se, gospodine Martinoviću dve nacionalne manjine, Mađari, Italijani, možda, a možda grešim ili Austrijanci i uglavnom čak prava Roma, ne želeći da uvredim Rome su veća od prava Srba koji nemaju status nacionalne manjine. Čak ni u Crnoj Gori Srbi nemaju nikakav status.Hajde

To što su neke nacionalne manjine, odnosno stranke nacionalnih manjina pomalo zloupotrebili to pravo i pretvorili nacionalne savete u političke organe, pa žele nešto i teritorijalno da ostvare to je neki drugi problem. Ali, nacionalni saveti postoje, Slovenci ga imaju sa 4.033 Slovenci i 0,07% stanovništva. Srbi u Sloveniji to pravo nemaju i ako ih procentualno ima 30 puta više, a brojčano, bez obzira što Slovenija je daleko manja, pet puta više.Pa, sada da vidimo ta evropske demokratska Slovenija, koliko ceni nacionalne manjine, a koliko to, evo kako ovi nazivaju „fašistička Srbija“ se ponaša prema. Uporedite to pa mi onda recite ko je tu fašista, ako fašizma ima.Naravno, da ja Sloveniju ne optužujem za fašizam, ali recimo, Tanju Fajon mogu da pitam, više puta sam to i činio, a ponovo ću je pitati – šta je sa pravima Srba u Sloveniji, sa pravima na obrazovanje, jezik i tako dalje, šta je sa pravima, makar da se upišu kao slovenački državljanin.Srbija po pitanju nacionalnih manjina prednjači na prostoru bivše Jugoslavije. Hajde da vidimo da li ta prava koja pripadnici nacionalnih manjina imaju u Srbiji imaju, zamislite sada u Bosni i Hercegovini glas jednog Srbina vredi 35% više nego glas Bošnjaka. Ja mislim da bi tamo izbila revolucija, ali ja pozdravljam to što je Srbija cenila da nacionalne manjine u parlamentu treba da budu više zastupljene i da njihovi glasovi više važe, mada je pitanje da li to po Ustavu može da se ostvari, jel narušava se princip jedan čovek – jedan glas.Ali, meni ni to ne smeta. Srbiji to ne smeta. U Srbiji niko ne treba da se stidi zato što nije Srbin. Ali, prošla su i vremena Tadićeva kada je neko ko je Srbin trebao da se stidi zato što je Srbin, e ta vremena su prošla. Hvala. Đorđe Milićević se javio povodom, nisu replike i Poslovnik, nego povodom amandmana.Sada ću da zamolim i to želim posebno da, izvini Đorđe samo da pre nego što, želim da kažem da smo mi danas zakazali, ja sam kao predsednik Skupštine zakazao sednice svih odbora. To znači da će danas biti konstituisani svi odbori, svi preostali odbori, znači, radna tela Narodne skupštine da ne bi to bilo u različitim danima, dogovorili smo se da to obavimo sve u jednom danu.Takođe, želim da vam kažem da u skladu sa onim što sam i rekao u subotu od 14,00 15,00 sati je pauza i da najavim da ćemo raditi u slučaju potrebe i posle 18 sati danas. Nema potrebe da čekamo kasnije to vam odmah kažem danas da možete da planirate svoje aktivnosti.Sada bih želeo da, kao što sam najavio da će svi potpredsednici učestvovati u radu, u predsedavanju. Želeo bih da zamolim da sada predsedava Elvira Kovač. Ne znam da li je to bilo do sada, možda je to i posle dužeg vremena i da li je ikada to bilo da je predstavnik nacionalne manjine, a to je upravo i odgovor na ono što je gospodin Imamović malopre govorio, će predsedavati radom Narodne skupštine. Bilo je i ranije potpredsednika i reda manjina, ali nisu predsedavali Skupštinom. To je najbolji pokazatelj koliko želimo da predstavimo Srbiju, kao zemlju svih građana bez obzira na nacionalnu pripadnost, a naravno radujem se da će to biti i gospodin Zukorlić.Sada dajem reč gospodinu Đorđu Milićeviću.

Zahvaljujem, predsedniče.Obzirom da govorimo o nacionalnim manjinama, evo, upravo slika koju vidimo za stolom predsedavajuća, odnosno predsedništva, vrlo jasno govori kakav Srbija odnos ima prema nacionalnim manjinama i kakav mi odnos ovde u parlamentu imamo prema predstavnicima nacionalnih manjina. Evo, upravo predsedava neko ko je predstavnik nacionalnih manjina, toku narednog dana ili u tok ovog dana predsedavaće pretpostavljam i gospodin Zukorlić koji je takođe predstavnik nacionalnih manjina.Želim da kažem da je gospodin Rističević u potpunosti u pravu kada kaže da Srbija prednjači naspram svih ostalih država u poštovanju prava nacionalnih manjina i da je Srbija simbol novih vrednosti. Obzirom da smo tokom ove rasprave mogli čuti i neke druge konstatacije, dozvolite mi da u vremenu koje pripada poslaničkoj grupi dam i saopštim i stavove naše poslaničke grupe pogledom izrečenih konstatacija.Gospodine Jovanov, nemojte da se naljutite ovo nije moja, odnosno ovo što ću sada reći, nije moje, već samo citiram ono što su mediji preneli. Kaže ovako – Srbija mađeha do 2000. godine, a postaje naša zemlja posle 2000. I to kaže neko ko je bio nosilac jedne izborne liste, pa je izabran za poslanika u Skupštini Srbije, godine formiranje Vlade Republike Srbije imenovan za ministra bez portfelja, a u njegovoj nadležnosti je bila i Kancelarija za održivi razvoj i nedovoljno razvijena područja. Pa, je ovu funkciju obavljao do 2014. godine i posle promene vlasti 2012. godine kratko vreme bio ministar bez portfelja. Pre četiri godine zalagao se za rehabilitaciju Aćifa-efendije ratnog predsednika Novog Pazar koji je streljan u januaru 1945. godine, a vrlo prepoznatljiv po dobrim odnosima sa ovim tzv. prištinskim političarima između ostalog sa Bedžitom Pacolijem.Nemam ja ništa protiv, ali to govori o odnosu tamo nekoga, ja mu ime više neću spominjati, tamo nekoga ko ima svoje predstavnike ovde u republičkom parlamentu i ko kaže da poštuje Srbiju kao svoju, kao našu državu.Moje pitanje je, ja sve vreme citiram, ovo je izveštaj novinara, ja sve vreme citiram, a novinaru kažu – da se prilikom izbora za jednog od tih nacionalnih saveta mogli čuti uzvici, pa između ostalog i sandžačka republika i živela sandžačka zastava. Ja samo citiram.Sa druge strane, vidim da ovde pokušava da se provuče jedna teza ko sme da priča i šta sme da priča. Sve teme, sve ono o čemu smo danas govorili i o čemu je gospodin Jovanov govorio i o čemu je gospodin Rističević govorio, Đukanović i koleginica koja je govorila o amandmanu. Ja sam dosta govorio i žao mi je što jedan od govornika nije, verovatno je zakasnio, imao je važnijih poslova pa nije čuo da sam citirao i zakone i govorio zašto smatram da je ne prihvatljivo da predlagač prihvati ovaj amandman. To je sve valjda poštovanje i to je sve valjda u duhu političke demokratije i političke tolerancije i političke kulture.Gospodine Zukorliću, drago mi je da ste došli. Maločas sam se pitao gde se. Vrlo mi znači vaše prisustvo sada

je sve vreme učestvovao u međustranačkom dijalogu sa evropskim parlamentarcima i ko je vrlo jasno kroz taj dijalog mogao da čuje šta je stav evropskih parlamentaraca kada je završen taj prvi deo međustranačkog dijaloga, a to je da je na postignut jedan konstruktivan napredak i da idemo ka jednom demokratskom duhu demokratskom duhu i da je najveći deo onoga što je bila agenda koja je definisana tokom međustranačkog dijaloga realizovana. Ispravite me ako grešim, tu su učesnici međustranačkog dijaloga. Koleginice i vi ste jedan od učesnika.Gospodine Zukorliću, meni je vrlo interesantno da, kako je ovde rečeno nekakvom, ne bih rekao teroru, nego nekakvom kontrolom režima kaže - sve je vršeno pod kontrolom režima, verovatno misleći na parlamentarne i lokalne izbore govori neko ko je pokušao mimo volje građana, nakon konstituisanja lokalne vlasti u Sjenici da preuzme vlast u Sjenici i to kroz klasičan vid političke trgovine. Vi mene ispravite ako ja grešim. Ja sam se tokom međustranačkog dijaloga vrlo jasno zalagao za jedno od ključnih pitanja, jer sam smatrao da je to važno.Rekao sam predstavnicima evropskog parlamenta - mi smo vas poslušali, mandat pripada poslaniku. Sada tražimo od vas mišljenje da nam kažete, nećemo mi taj problem imati sada, ali razmišljam o perspektivi, razmišljam o budućnosti. Nemamo mi ništa protiv mandat pripada poslaniku, ali kako da sprečimo da taj mandat bude predmet političke trgovine u periodu koji je pred nas? Jer politička trgovina unosi političku nestabilnost, a politička stabilnost je od izuzetne važnosti i značaja za napredak Srbije.Na to pitanje nisam dobio odgovor, a čini mi se da smo vrlo brzo odmah nakon ovih izbora, gospodine Zukorliću, imali prilike da konkretno na delu vidimo šta sam želeo da postignem kroz pitanje koje sam postavio i to baš ni manje ni više nego u Sjenici.Zahvaljujem. Zahvaljujem, uvaženi kolega Milićeviću.Zahvaljujem na lepim rečima, a nisam htela da vas prekidam, ali bih zamolila sve narodne poslanike da bez obzira na to kolika može da bude širina tumačenja, da se vratimo na dnevni red i govorimo o dnevnom redu.Kao predstavnica nacionalne manjine izuzetno me raduje da danas kada prilikom rasprave o ovim amandmanima se čulo dosta o političkoj zastupljenosti pripadnika stranaka stranaka nacionalnih manjina, zapravo imam tu čast da vodim ovu sednicu i trudiću se da to radim u skladu sa Poslovnikom.Posle

Poštovana predsedavajuća, koleginice i kolege narodni poslanici, znaju građani Srbije i Sandžaka kako se pojedinci ponašaju kada su na vlasi, a kako se ponašaju kada su u opoziciji. Za to što građani u Tutinu nemaju vodovod najviše je odgovorna lokalna vlast koja se tamo ne menja već 20 godina.Znači, kada govorimo o nivou odgovornosti treba da budemo realni i da pogledamo koliko sam ja i moja stranka bili u vlasti, šta smo to obavljali od funkcija, pa tek onda da savetujemo i da solimo pamet nekim drugima.Tačno je, spominjala se danas ovde i koalicija u Sjenici, mi smo sa našim partnerima iz Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije napravili koalicionu vlast

to su i Prijepolje, Priboj, Nova Varoš, Tutin i Sjenica i sve građanke i građani koji žive u Sandžaku poprilično teško žive, i Bošnjaci i Srbi i Crnogorci i Romi. Svi mi zajedno moramo da radimo da i Srbija i Sandžak budu najbolje mesto za život, za sve građanke i građane koji

o amandmanu na član 2. sa ispravkom, kojeg su zajedno podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nađa Bećiri, Mirsad Hodžić i Ađan Bajrami.Zamolila bih vas ako ste reklamirali povredu Poslovnika citirate tačan član Poslovnika i obrazložite. **Enis Imamović** Naravno. Prvo sam morao da čujem od vas da bi vam rekao da ste povredili član 106. po kome govornik može da govori samo o tački dnevnog reda. Dakle, mi smo u amandmanu koji ste upravo pročitali predložili da se ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu dodeli nadležnost i manjinske samouprave.

Ovde su spominjane i lokalne samouprave i lokalno koalicije i izborni uslovi. Kada već govorimo o izborima, tačno je, učestvovali smo u dijalogu o izbornim uslovima koju su organizovali evropski parlamentarci. Tu smo predložili konkretne predloge i između ostalog, predlog je bio da se parlamentarni izbori održe najranije 6. septembra.Kolege, da li vi danas, koji se pozivate na taj dijalog možete da kažete šta je tačno evropska komisija i evropski parlamentarci na koje se pozivate šta su rekli nakon održanih izbora o kvalitetu i slobodi i demokratičnosti izbora koji su održani u Republici Srbiji? **Elvira Kovač** Zahvaljujem.Poštovani narodni poslaniče, narodni poslaniče, podsetila bih vas da se na povredu Poslovnika ukazuje neposredno posle onoga za šta smatrate da je učinjena povreda Poslovnika. Poslovnika. Pretpostavljam da ste vi mislili na izlaganje uvaženog narodnog poslanika Đorđa Milićevića.Posle toga prethodni govornik je dobio repliku zbog toga što je imenom i prezimenom spomenut gospodin Zukorlić iz iste stranke.Zaista stranke.Zaista znam o kom amandmanu raspravljamo i odmah sam reagovala posle obraćanja gospodina Milićevića, koji ima svo pravo da koristi vreme poslaničke grupe kojoj kojoj pripada. Molim vas da ukoliko toliko želite da poštujete Poslovnik nezloupotrebljavate isti.Da li želite da se u danu za glasanje izjasnimo o povredi Poslovnika za koji smatram da nisam učinila?(Enis

Poštovani predsedavajući, uvažene koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, ja se izvinjavam što vaše predsedavanje počinje sa povredom Poslovnika, član 107. koji govori o tome da je govornik dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.Izvinjavam se, ali smatram da je izlaganje prethodnog govornika, u najmanju ruku, bilo nepristojno. Dakle, dobacivati predsedavajućem, prozivati ga i pitati ga da li vas sluša ili sluša nekog ko sedi s njegove desne strane, u najmanju ruku je neprimereno.Takođe, na taj način se ophoditi prema jednoj dami, složićete se svi ovde, je neprimereno.Ono što ste vi rekli ovde i pozivate se konstantno da nešto niste čuli, prozivajući ili pominjući kolegu Đorđa Milićevića, morate da znate da je neophodno da čujete sve što se izgovori u ovoj sali, ali je preduslov za to da vi u toj sali sedite, pre svega. Dakle, i u četvrtak ste otišli pre nego što je zasedanje završeno i u subotu ste otišli čim ste svoj referat, koji ste prethodno napisali, koji je bio kritički nastrojen samo da biste kritikovali, a bez bilo kakve suštine, napustili zasedanje. Isto tako, kada vi osetite potrebu da izađete napolje, vi izađete, bez da čujete o čemu se govori u sali.Žao mi je što moram ovako da nastupim i što sada ispada da ja vama držim neke lekcije. Šta više, ne, samo želim da unapredimo dijalog o kome svi ovde pričamo.Ako niste dovoljno bili svesni položaja nacionalnih manjina i želje da svi mi zajedno ovde kao jedan veliki tim, tim koji igra isključivo za Srbiju, radimo zajedno i u interesu naše zemlje i pozicija na kojoj se danas nalazi predsedavajući, koji pripada nacionalnoj manjini, govori u prilog tome da su građani Srbije za predstavnike SNS, buduću vladu i predsednika Aleksandra Vučića svi isti.Žao mi je što to ne možete nikako da shvatite, već od Skupštine želite samo da napravite pozornicu za prikupljanje jeftinih političkih poena.Hvala. Zahvaljujem, uvaženi narodni poslaniče Mirkoviću.Želela bih da citiram član 107. Poslovnika stav 2, koji ste upravo spomenuli, a to je da na sednici Narodne skupštine nije dozvoljeno neposredno obraćanje narodnog poslanika narodnom poslaniku, već sve to treba da činite preko predsedavajućeg.Zahvaljujem se na ukazivanje i znam da ste novi poslanik, samo da ukažem na to da ne otvaramo sad nove rasprave i da nema direktne komunikacije i hvala što se, eto, brinete i za mene.Naravno da nije u redu to na koji način se poslanik Imamović ubacivao koga ja sad slušam.Podsetila bih sve vas da je i po zakonu i po Poslovniku zadatak generalnog sekretara i zamenika generalnog sekretara da pomaže posao predsedavajućeg ali, hvala Bogu, ja mogu da slušam i onog ko govori i, kao što je on rekao, šapuće ili radi svoj posao.Da li je još li je još neko od narodnih poslanika tražio reč po Poslovniku, pošto to ima prioritet? Da.Reč ima narodni poslanik Đorđe Milićević.Izvolite. Uvažena predsedavajuća, član 27, član 104. Član 27. koji vama daje, naravno, za pravo kao u ovom konkretnom slučaju predsedavajuće Narodne skupštine da se starate o primeni Poslovnika, a član 104. govori konkretno kada imate mogućnost da dobijete repliku.Gospodin Marijan Rističević mi je malo pre sa punim pravom rekao da nije, vi možete govoriti i pričati, ali je ovde suština da li nekoga želite da saslušate na pravi način, koliko sam vas shvatio, to je to je naravno demokratsko pravo ili da li želite da slušate onoga ko govori. Ako želite da saslušate na pravi način, onda to na pravi način pokušajte i da shvatite.Ja neću neću koristiti i neću zloupotrebiti Poslovnik, jer ga jako dobro poznajem, ali vas ću zamoliti da ubuduće ne dozvolite da narodni poslanici, bez obzira iz koje poslaničke grupe dolazili, da li pozicije da li opozicije, ne zloupotrebljavaju Poslovnik da bi replicirali narodnim poslanicima.Ja sam kao šef poslaničke grupe govorio o tački dnevnog reda, kao šef poslaničke grupe osvrnuo se samo na ono o čemu se govorilo tokom današnjeg zasedanja, a sve ono o čemu smo govorili je veoma vezano za amandman koji je podnet i konkretno vezano za član 2. Predloga zakona i ne vidim da je bilo ko od govornika iskočio mimo dnevnog reda i mimo onoga što jeste predlog amandmana.Ne tražim

se zaista svojim najboljim znanjem, umenjem i iskustvom trudim da maksimalno primenjujem Poslovnik, a to je upravo član na koji ste ukazali.Po Poslovniku reč ima narodni poslanik Enis Hvala.Uvažena predsedavajuća, povredili ste član 103, po kome narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu Poslovnika i to neposredno po učinjenoj povredi.Dakle, kolega Milićević je ukazao na povredu Poslovnika. Jedini povod za koji je mogao da dobije reč, a da ukaže na povredu Poslovnika bilo je obraćanje njegovog prethodnog govornika iz SNS.Dakle, ne možete da dajete povrede Poslovnika na povredu Poslovnika. Očekujem da kao iskusan poslanik to znate i očekujem da, kao što ste kolegi iz SNS skrenuli pažnju da ne može direktno da mi se obraća, pošto moramo pošto moramo direktno vama da se obraćamo kada predsedavate sednicom, da slušate.Moje pravo je da vas pozovem da slušate ukazivanje na povredu Poslovnika kako biste mogli da znate da li ste vi tu povredu Poslovnika učinili ili niste.Kolega niste.Kolega Milićević nije mogao da dobije pravo na reč po povredi Poslovnika zato što je pre njega govorio poslanik iz SNS koji je je ukazivao na povredu Poslovnika koju sam navodno ja napravio tako što sam pozvao vas da slušate ono što vam poslanici govore. Kada ste na mestu predsedavajućeg vi morate da slušate ono što poslanici govore, isto kao što ste u obavezi da slušate i to da se oni drže dnevnog reda. Pošto se nisu držali dnevnog reda, ušli smo u jedno vrzino kolo pirjavljivanja povreda Poslovnika i mi smo ovde sprečeni da dalje nastavimo rad, a to je rasprava po amandmanima koje smo mi kao poslanička grupa predali predali sa ciljem da unapredimo ovaj zakon i sa ciljem da kažemo kako mi to mislimo da ovaj zakon može da bude bolji, efikasniji i svrsishodniji. Imamoviću, nije mi baš jasno da li ste ukazivali na povredu člana 103. ili 106? Nije moguće ukazivanje na povredu istog člana više puta. Vi ste malopre uradili to o čemu pričate.Ne znam zaista gde ste pročitali i kakvo je to vaše tumačenje Poslovnika kada kažete da ne može povreda Poslovnika na povredu Poslovnika? Ne može replika na povredu Poslovnika, a složićete se da ste i vi malopre ukazivali na povredu Poslovnika posle jedne replike,

kolega Milićević slaže sa tim.U sistemu trenutno imam dvoje ili trenutno jednog prijavljenog, gospodina Jovanova, koji će govoriti o amandmanu.Izvolite. **Milenko Jovanov** Poštovana predsedavajuća, kod vas u Zrenjaninu su Jovánov, ja sam Jóvanov kod nas u Kikindi, pa vas molim da to u buduće…Dakle, ja ću govoriti… Evo, gospodin Imamović je tražio da se govori o onome što je ovde podneto da bi se, kaže, unapredio tekst. Ja za ovo ne mogu da glasam iz dva razloga. Prvo, zato što deo ne razumem. Prvo, zato što deo ne razumem. Drugo, zato što ne mislim da se ovim unapređuje bilo šta, nego mislim da se dodatno komplikuje ono što nije komplikovano i sada ću pokušati da objasnim.Dakle, u članu 2. predviđa se predviđa se ukidanje jednog ministarstva, formiranje novog ministarstva i dalje se to razrađuje amandmanom 2. u članu 11. Moram ovako zato što je povezano. Kaže, to ministarstvo se zove „ministarstvo državne uprave, lokalne samouprave i manjinske samouprave“.Molim vas da zapamtimo naziv ministarstva kako ga je definisao predlagač amandmana. Dakle, „ministarstvo državne uprave, lokalne i manjinske samouprave“. Već u prvoj rečenici podnosilac amandmana izbrisao „manjinsku samoupravu“ i piše „ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave“. Imate to u pravom pasusu.U drugom pasusu ponovo nedostaje „manjinska samouprava“, nego piše „ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave“, pa u trećem pasusu opet nedostaje „manjinska samouprava“, nego se ministarstvo zove „ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave“.Dakle, naziv ministarstva je potpuno kontradiktoran onome što sledi kasnije u tekstu. tekstu. Sam podnosilac amandmana je ispustio „manjinsku samoupravu“ na kojoj insistira, evo, ceo dan. I toliko mu je stalo do „manjinske samouprave“ da je zaboravio da je upiše u sopstveni amandman.Međutim, u članu 13. se predviđa još genijalnija stvar. Ministarstvo se zove Ministarstvo unutrašnjih poslova, a u drugom pasusu kaže „uprava za saradnju sa državljanima Republike Srbije u regionu“, to je promena naziva uprave, „kao organ uprave u sastavu Ministarstva spoljnih poslova“. Dakle, u Ministarstvu unutrašnjih poslova mi ćemo imati upravu iz Ministarstva spoljnih poslova, pa ćemo faktički imati jedno ministarstvo za unutrašnjo-spoljne poslove, pa će pre podne da rade unutrašnje, popodne spoljašnje ili kako je to već podnosilac amandmana zamislio, ja stvarno ne znam.I onda nam, povrh svega, kaže da je predloženo rešenje svrsishodnije svrsishodnije od onog predloženog u zakonu. Pa nije. Ovo je elementarno netačno. Predloženo je da ova uprava koja je u Ministarstvu spoljnih poslova bude pri Ministarstvu spoljnih poslova, a ne da pređe u Ministarstvo unutrašnjih poslova.Dakle, ovo je toliko kontradiktorno, toliko loše napisano, da je bolje bilo da se ne insistira toliko na tome da se bavimo samim amandmanima.Dakle, ako podnosilac amandmana toliko insistira na tome da štiti prava svoje manjine i naroda kome pripada onda mi je potpuno jasno zašto taj narod ne glasa u meri u kojoj bi on želeo za njega, jer ko da glasa za čoveka koji nije u stanju ni amandman da podnese u njegovu korist. Hala vam.

Drago mi je da ste, kolega, ušli u tumačenje suštine ovog amandmana. Tu ste mogli da vidite da nadležnost Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu jeste i organizovanje izbora, između ostalog i organizovanje izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina, kao i vođenje biračkih spiskova među koji spada i svakako poseban birački spisak u okviru kog se pripadnici nacionalnih manjina izjašnjavaju prilikom izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina.Dakle, u skladu sa tim nadležnost manjinske samouprave i te kako spada u okvir Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Ja ne vidim gde smo mi u članu 2. preskočili naziv manjinske samouprave. Dakle, mi smo u stavci ministarstvo državne uprave, lokalne i manjinske samouprave predložili jasan naziv. Dakle, ako govorimo o istom amandmanu, govorimo o amandmanu na član 2. koji smo mi podneli.Ukoliko podneli.Ukoliko je bilo nekih tehničkih grešaka prilikom podnošenja amandmana, to svakako može i da se uzme u obzir činjenica da ste vi ovaj zakon, Zakon o Vladi, što sam i u načelnoj raspravi rekao, stavili po hitnom postupku, dakle po ubrzanoj proceduri, da ste u nekoliko navrata u javnosti davali jedne, druge, treće smernice, jedne, druge, treće datume za izbor Vlade i onda ste nakon četiri meseca po hitnom postupku stavili Zakon o izboru Vlade.Dakle, mi smo jedna regionalna manjinska stranka. Mi imamo samo pet odbora i mi stižemo onoliko koliko su naši kapaciteti. Dakle, predlažemo u članu 2. da se Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu ostavi nadležnost rukovođenja registra, organizovanje izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina, rukovođenja rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina zato što je to u nadležnosti i trenutnog, aktuelnog ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.Dakle, uvođenjem Ministarstva za ljudska i manjinska prava ne stvaraju se nove okolnosti kada je u pitanju organizovanje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji su, kao što sam u nekoliko navrata rekao, organi manjinske samouprave za koje je logično da budu u Ministarstvu državne uprave, lokalne i manjinske samouprave. Hvala.

sam znao da je SNS kriva što amandmani ne valjaju i znao sam da je negde verovatno i Aleksandar Vučić lično kriv, ali nisam samo znao kako? Evo, sada smo i to razjasnili.Dakle, mi smo tim izborima, terminima, najavama zbunili podnosioca amandmana

vi kažete da postoji greška, da prihvatite grešku, mala stranka kako ste sami rekli, ja to sve razumem, sve je to u redu. Problem je u tome što vi pokušavate da objasnite ovo nečim što opravdanje nije. Znači ovo nije tehnička greška. Ne možete govoriti o tehničkoj grešci kada vi pravite, suština vašeg amandmana jeste, i drugog i onog kasnije jeste drugačije definisanje delokruga ministarstva.Dakle, vi nazivate ministarstvo drugačije, a onda to više nigde ne spominjete. Nije to tehnička greška. Tehnička greška bi bila da ste vi napisali umesto „lokalne samouprave-lkalne samouprave“, to vam je tehnička greška, pa ubacite ovo pa ste ispravili. Vi ovde bukvalno zanemarujete ono što vam je srž naziva ministarstva. To je ono jedino što ste izmenili, to je manjinska samouprava i to više nigde ne spominjete. Spominjete kasnije u tekstu, a ministarstvo se više tako ne zove. Ono se samo u naslovu tako zove, u naslovu, dakle, iznad člana 11.Isto vam važi i za član 13. Dakle, nalepili ste, copy-paste ste uzeli iz Ministarstva spoljnih poslova, prebacili u Ministarstvo unutrašnjih poslova, pa ne znam kako ste onda ovo uspeli? Ako nije copy-paste, onda je još gore.Ja vam dajem priliku da se lakše izvučete da kažete pogrešio neki službenik, međutim vi kažete da nije. Znači, ovo je apsolutno neznanje.Dakle, Ministarstvu unutrašnjih poslova prebacujete kompletnu upravu iz spoljnih poslova, a nastavljate da je definišete da rade u spoljnim poslovima.Najzad, ovo je amandman sa ispravkom. Šta ste ispravljali, zaboga?

vezano za amandman i primedbe da utiču na položaj nacionalnih manjina i vezano za deo oko izbora ima jedan zanimljiv, jako zanimljiv deo oko izbora. Tačnije, prethodnih predsedničkih izbora gde je lider, gospodin koji je podnosilac amandmana, pozvao građane, konkretno u Sjenici i Tutinu da glasaju za Sašu Jankovića za predsednika Srbije.U Tutinu živi 1% Srba, u Sjenici nekih 17%. U Tutinu je Aleksandar Vučić osvojio 77,5%, a u Sjenici 79% glasova građana.Dakle, da li je greška ovde ili onde u amandmanu, da li neko želi nešto loše tim građanima, pa ko će dati bolji odgovor da li je greška ili da li neko želi dobro ili loše od njih samih, a oni to kažu na izborima, uz ozbiljnu izlaznost.Dakle, govoriti o tome, oseća se poprilična neuravnoteženost između vaših stavova ovde i onoga što se vidi na lokalu. Niko više ne sluša tu vrstu političke demagogije da je neko ugrožen.Znate, tamo ljudi već razmišljaju o rekonstrukciji putnog pravca Novi Pazar-Ribariće, 24 kilometara, 540 miliona vrednost. Tamo ljudi već gledaju već završetak radova u delu Sjenica-Aljinović, 13,8 kilometara. Tamo ljudi već očekuju nastavak konstrukcije puta Novi Pazar-Sjenica, 43 kilometra Raška-Novi Pazar i očekuju auto-put preko Peštera koji će krajem iduće godine doći do Požege. Dakle, neće on doći do Požege da bude samo bolje građanima Požege, nego će prići bliže Pešteru da bude bolje svim građanima koji žive i u Novom Pazaru i u Sjenici i u Tutinu i celom tom delu Srbije.To su ljudi koji su zagledani u ekonomski napredak Srbije, u predsednika koji ne pravi razliku u veri, naciji, koji se ponaša prema svima isto. Znate, kada bi se mi sad bavili time da neko u Užicu kaže - a što ide preko Peštera, a što jesmo li to mi, je li to nas neko zaobišao? A, zamislite kada bi ušli dublje da se bavimo time, pa onda neko kaže - a što su ovde Srbi diskriminisani? Ne, niko nije diskriminisan, zato što su to sve građani Srbije.E, zavisno od toga da li je vaš lider u fotelji ili nije, mi se nećemo puno potresati, pa da vam poverujemo da su građani diskriminisani. Ovde je jedino izgleda diskriminisan vaš lider, kome mnogo nedostaje fotelja. Ako je to baš tako, dajte, kupićemo mu jednu fotelju, samo nemojte iznositi neistine. Kupićemo mu najbolju fotelju koju ima.Dakle, Raška oblast je kolevka srpske državnosti i vi pojedinci koji bi od nje napravili grobnicu srpske državnosti ćete biti zajedno od Srba i Bošnjaka poslati u političku istoriju. Zahvaljujem. Zahvaljujem, uvaženi kolega Janjuševiću.Znam da ste vi iskusni narodni poslanik, zamolila bih sve vas da se podsetimo odredbe Poslovnika prema kojima se ne obraćamo direktno jedni drugima, već preko predsedavajućeg, jer upravo ste otvorili priliku da gospodin Enis Imamović, kome ću, naravno, dati pravo na repliku, vam replicira, da poštujemo Poslovnik.Izvolite. Hvala, uvažena predsedavajuća.Dakle, ovde su izrečene, pored tih sitnih uvreda, koje slušamo čitav dan o nekakvim foteljama itd, itd, ovde su izrečene izuzetno teške reči, a to je da neko ovde na bilo koji način ugrožava i srpsku državnost i Srbe i u Sandžaku. Ja ne razumem odakle vama, kolega, toliko pogrešni stavovi na račun SDA Sandžaka.Vidite, i ovde sam tok diskusije, samo ponašanje vladajuće većine i količina agresije na samu činjenicu da se jedna partija drznula da predloži amandman, pa kako to da neka partija, naročito manjinska, se usuđuje da kaže šta to treba da se uradi sa ovim zakonom? Možda je to dokaz da je bila sama naša greška zašto i mi nismo bojkotovali izbore. Šta ćemo mi ovde? Postavlja se pitanje šta će ovde bilo ko ko drugačije misli od vladajuće većine? Jel vidite vi kako prihvatate svaku kritiku? Jel vi vidite kako prihvatate svako različito mišljenje?Vi sat vremena ovde iznosite razne frustracije o čoveku koji nije ni prisutan i tako nekoliko dana. Zašto? Zato što je jedino njegova stranka i parlamentarna grupa, kojoj mi pripadamo ovde, opoziciona. Pa, dajte ljudi, smislite način

Molim vas, kolega, da se pridržavate Poslovnika i da ne zloupotrebljavate ni tolerantnost moje prethodne koleginice, a ni moju. Zahvaljujem.Po **Boban Birmančević** Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, predlažem da se amandman odbije, a navešću i razloge za to.Između ostalog, saglasan sam da niko u ovoj Skupštini, niti bilo gde u Srbiji, ima pravo da bilo koga osporava u tome da izrazi i iskaže svoje mišljenje i da to mišljenje obrazloži. Ali, ja zaista moram da postavim pitanje - ima li pravo i ova skupštinska većina na svoje mišljenje? Ima li pravo bilo ko u Srbiji, imaju li pravo građani da kažu svoje mišljenje? Upravo u ovoj Narodnoj skupštini i ove godine i u ovom trenutku i 2016. i 2014. i 2012. godine, pa i prethodnih godina, i 2008. nalazili su se oni koji su dobili glasove građana Srbije i u skladu sa tim, mi govorimo u interesu građana, u interesu onih koji su glasali i u interesu onih koji su svojim glasom rekli da mi treba da budemo ovde i da treba da zastupamo njihove interese.Zato molim za razumevanje i molim da neko u ovoj opoziciji konačno shvati da i skupštinska većina ima pravo na svoje mišljenje, da građani Srbije imaju pravo na svoje mišljenje. Upravo u skladu sa odlukama građana Srbije imamo i saziv ove Skupštine.Srbija nije samo Beograd, nije samo Novi Sad, ni Niš, Kragujevac. Srbija se nalazi i u selima i u manjim gradovima i u manjim opštinama. Upravo zahvaljujući Aleksandru Vučiću, zahvaljujući njegovoj viziji i viziji koja je pretvorena u stvarnost, više u Srbiji ništa nije daleko. I na današnji dan, u ovom trenutku radi se auto-put Ruma-Šabac, radi se brza saobraćajnica od Šapca do Loznice, radi se novi most preko reke Savi, ali je u najavi i auto-put od Novog Sada do Rume. U najavi su i drugi auto-putevi i upravo putevi koji će povezati sve one krajeve koji nekada nisu bili ni u planu.Ono što sada radi predsednik Srbije, to neke druge stranke nisu mogle da ubace ni u predizborna obećanja, a pravili su predizborna obećanja tako što su sedeli i smišljali kako ponovo i po ko zna koji put da obmanu svoje građane.Upravo predlog zakona koji je definisao da imamo ministarstvo koje će voditi brigu o selu jasno pokazuje nameru i jasno pokazuje viziju i predsednika Srbije, ali i buduće Vlade i, naravno, nas ovde u Skupštini.Briga o selu, ima li nešto jednostavnije od reči - stvorićemo, napravićemo, formiraćemo, izglasaćemo jedno ministarstvo koje će brinuti o selu? Pa, naravno, to je najjednostavnija stvar na svetu. Ali, sve ono što uradi Aleksandar Vučić zaista izgleda vrlo jednostavno. Pa, ima li šta jednostavnije nego uraditi ove auto-puteve? Ima li šta jednostavnije nego povezati upravo sva sela i sve opštine? Ima li šta jednostavnije od toga nego najaviti nove investicije vezane za vodovod i kanalizaciju i lokalne puteve u Srbiji? Sve to izgleda vrlo jednostavno kada to radi Aleksandar Vučić i kada to radi odgovorna Vlada i rade odgovorni na tome da ovaj amandman i svi amandmani koji su podneti, a koji su u stvari kopi-pejst i koji se podnose samo iz razloga da se negira nešto, bez obzira što to što je napisano nema utemeljenje ni u pravu, ni u pravdu, i između ostalog, nema podršku građana Srbije.Pozivam još jednom kolege da ovaj amandman odbiju i da na glasanju, naravno, podrže ovu promenu i ove predloge za strukturu ministarstava, odnosno strukturu Vlade, jer ovaj predlog je najbolji i najviše daje prilike da sela, dijalog, pazite, u naslovu ministarstva je reč – dijalog, društveni dijalog, naravno, dijalog o svim temama i o svim problemima i pitanjima koji su u ovom trenutku aktuelni i koje je u ovom trenutku potrebno u Srbiji rešavati. Još jednom hvala i u danu za glasanje podržavamo ovaj predlog strukture ministarstava. Hvala.

trenutka kada se prijavim u elektronskom sistemu vi ne možete da znate da li sam ja ukazao na povredu Poslovnika ili ne, ali sam digao Poslovnik. Vi ste mi rekli da ćete mi dati reč kasnije. Ne možete mi dati reč kasnije, jer povredu možete dati onog trenutka kada je povreda učinjena.Sada ću iskoristiti pravo poslaničke grupe, pa ću obrazložiti ono što sam želeo da kažem kroz povredu Poslovnika, jer imam legitimno pravo kao šef poslaničke grupe da koristim pravo i pravo koje pripada šefu poslaničke grupe, ali i pravo koje pripada poslaničkoj grupi.Dakle, ono što smo maločas čuli ovde je najblaže rečeno narušavanje dostojanstva Narodne skupštine Republike Srbije, da ne kažem neku težu reč. Ne želim da je izgovorim.Kada neko kaže da je sve izgubilo smisao i da ništa nema smisla, onda on ne potcenjuje nas. Ja nemam problem sa tim, kao što pretpostavljam da niko od narodnih poslanika i poslanica nema problem sa tim, ali je uvredio građane, jer mi smo ovde predstavnici, nas 250, mi smo predstavnici građana, i to ogromnog broja građana koji je izašao na parlamentarne izbore. To je potcenjivanje i degradiranje građana Srbije. Ja vas molim da to ubuduće ne dozvolite.Dijalog, kolega Birmančević je rekao, pa mi smo uvek bili spremni za dijalog, pa i onda kada je ova kvazi politička elita tražila dijalog u izbornim uslovima. Mi smo rekli – da, spremni smo da o tome razgovaramo i na Fakultetu političkih nauka i u Skupštini, mada smatramo da je prirodno da prihvatite poziv predsednice Narodne skupštine i da o tim temama razgovaramo ovde u parlamentu, jer se one tiču zakona, a zakoni se usvajaju u parlamentu. Nemamo problem da vas saslušamo i da saslušamo vaše sugestije i predloge, pa da čak saslušamo i sugestije i predloge, naravno, i nevladinog sektora. Najveći deo tih sugestija i predloga smo prihvatili. dijalog – da.Ovde smo maločas čuli da mi želimo nekome da zabranimo da podnese amandman, a mi smo se uvek zalagali… Čekajte,

da mu ospori.Žao mi je što je kolega izašao, ali to je samo pokazatelj koliko je u pravu, i to je samo pokazatelj šta je želeo da postigne postizanjem ovakvih amandmana, medijski prostor i da pokuša nekako politički da profitira kao, nazovite, nekakva kvazi opozicija.Dajte, molim vas, parlament je glas naroda i mi ovde razgovaramo o alternativama, kako da dođemo do što kvalitetnijih zakonskih predloga koji će biti u najboljem interesu građana. Shodno tome svako ima pravo da podnese amandman, ali, dozvolite, i mi koji nismo podneli amandman imamo pravo, legitimno pravo, da iznesemo svoj politički stav